Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko, Josip (SDP)** Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2011. godinu, rasprava godinu Podnositelj izvještaja je Nadzorni odbor Financijske agencije temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji. Materijal ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Pozdravljam predsjednicu Uprave Anđelu Buneta. Rekli ste da na kraju ukratko? U redu. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu.

Nažalost ja ću ovu raspravu u ime kluba HDZ-a i obrazlaganje ovog izvješća i stava kluba vršiti na potpuno identičan način kao što je bio i slučaj sa HANFA-om. Dakle, Vlada je dala negativno mišljenje uz vrlo čudno obrazloženje. Veli, međutim Vlada Republike Hrvatske ističe da niz projekata koje je FINA trebala provesti tijekom 2011. godine nije uspio. Prije svega projekt uspostave registra zaposlenika u javnom sektoru čiji je cilj bio objedinjavanje podataka o svim zaposlenima u javnom sektoru i centralizacije plaćanja … /Buka u To netko namjerno radi da me prekine. To stvarno. Dakle, podatke o svim zaposlenima u javnom sektoru, ispričavam se prije svega potpredsjedniku i vama kolegice i kolege zbog toga što ga nisam utišao sam, državnog proračuna RH nije ispunio svoju svrhu jer registar ne omogućuje kontrolu tih troškova. Dakle, da se zadržimo malo na tome. To je projekat koji se radi već dugi niz godina sa jedinstvenim ciljem da konačno se u Hrvatskoj vidi za one koji primaju plaće iz državnog proračuna po kojem osnovu i s kojim dodacima te plaće iznose toliko koliko jesu. Da naprosto na jednom mjestu se vidi kako je to za državne službenike, kako je to za javne službe. I to je projekat na kojem se radi već nekoliko godina. Međutim, ja ću vam ovdje reći kolegice i kolege ljudi i zaposlenici FINA-e taj projekat nisu mogli završiti ako nisu dobili sve podatke od resornih ministarstava. I oni te podatke nemaju. Prema tome, kolika je njihova krivica tu to je drugi par cipela. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske ističe kako nije saživio niti projekat HITRO.hr. E kad se sjetim samo koliko je bilo ovdje smijeha s ove strane što se tiče toga projekta HITRO.hr i sad vidite projekt HITRO.hr je glavni razlog zašto Vlada, ti ljudi koji su se toliko smijali tom projektu ne da pozitivno mišljenje na rad FINA-e u prethodnoj godini. No, to je to i mislim da ovo nisu dovoljni razlozi da jedna institucija, a sad ću malo reći i o povijesti i o tome što se događalo sa tom FINA-om i kako je ona uopće došla do ovakvog financijskog rezultata kakav je bio prošle godine. Dakle, FINA, ZAP ili kako se već sve zvao u proteklim godinama SDK jednom, po meni, to sam govorio i tada kao saborski zastupnik oporbeni, ishitrenom odlukom da se platni promet prepusti komercijalnim bankama je ostao bez velikog kolača, a država je ostala bez jednog vrlo efikasnog instrumenta prisilne naplate. I mislim da svi oni koji su imali bilo kakav doticaj sa financijama i sa gospodarstvom će se složiti prenošenjem naplate i kontrole naplate mirovinskog i zdravstvenog doprinosa u Poreznu upravu, osnivanjem REGOS-a Vlada je napravila nekakve hibridne modele financiranja od toga da financira evidenciju u REGOS-u, da još nekakve projekte financira i da bi FINA kao takva trebala opstati međutim definitivno FINA u tom trenutku sa svojih 5 i još nešto tisuća zaposlenih je bilo daleko, daleko previše u odnosu na ono koliki su bili novci. I da nije bilo posla i da se nije ustrojavala državna riznica i niz drugih projekata FINA bi naprosto nestala sa svim svojim potencijalima koje je imala. Međutim, s vremena na vrijeme počeo se raditi program rješavanje problema viška zaposlenih, počeli su se raditi nekakvi novi projekti i FINA je lagano došla u poziciju prije dvije, tri godine da sa sindikatom se dogovori kako i na koji način će riješiti tisuću i još nešto zaposlenih. To je koštalo sto i još nešto milijuna kuna i FINA je dakle uz to, uz nove projekte koje je Vlada počela raditi sa FINA-om pa na kraju krajeva i neka izvješća koja su često služila oporbi da napada vladajuće i oko nelikvidnosti, broja blokiranih tvrtki itd. A isto tako i ove godine Vlada Republike Hrvatske, ministar financija, šefica Porezne uprave i neki drugi dužnosnici Vlade vrlo često koriste i ističu FINA-u kao nešto što im je poslužilo da naprave određene projekte i da ti projekti sažive, da se mogu provesti itd. I gledajte ta FINA kakva je, ovakva, onakva mogla bit bolja, mogla biti lošija završi prošlu godinu sa 60 milijuna kuna dobiti. Uz sve te nedaće koje je imala proteklih godina i kažem ove godine je jedan od ključnih segmenata na koji Vlada nastavlja nekakve svoje projekte, porezne presije, blokada itd. i umjesto da pošalje poruku, koliko sad FINA ima 3 tisuće i još nešto zaposlenih, ljudi dobro ste radili, radit ćemo još nove projekte. Vlada šalje poruku ne vi niste dobro radili, mi vama nećemo dati pozitivno mišljenje, ali svejedno ćete morati odraditi sve ove poslove. E sad, kolegice i kolege zamislite da analogijom nepovoljnog mišljenja se povedu Hrvatski građani i počnu po istoj analogiji bez argumenta prozivati pojedine članove Vlade i da im kažu, je vi ste rekli da ćete napravit to i to, niste napravili ajde idemo van iz Vlade, na što bi to ličilo? Ali ako Vlada taj metar ili aršin kako veli naš narod, koristi za pojedine svoje tvrtke onda pravo valjda imaju i hrvatski građani i politički neistomišljenici da po istom principu kaže i Vladi. I kolegice i kolege da ne dužim više, kao što sam rekao za HANFA-u tako i za FINA-u, Vlada ako već traži razlog za smjenu uprava mogla je naći, bar se potruditi da obrazloži to na jedan drugačiji način i mislim da su ova dva obrazloženja sramotna, da se ne daju financijska izvješća dvjema itekako bitnim institucijama. Ponavljam FINA imam preko 3 tisuće zaposlenih i okrene godišnje popriličan iznos novaca. Ima izuzetan potencijal za još razno razne projekte koje bi trebalo raditi zajedno sa Ministarstvom financija i mislim da poruka Vlade umjesto da stimulira ionako relativno slabo plaćene ljude u FINA-i da još bolje rade, opalila im je šamarčinu i kaže radite vi koliko god hoćete, al na kraju ćemo vam mi presuditi. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća u ime kluba zastupnika SDP-a Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. predsjednice uprave FINA-e, kolegice i kolege ostali smo samo najizdržljiviji. Ja ću vas podsjetiti da smo početkom ove godine, preciznije u siječnju raspravljali o izvještaju o poslovanju FINA-e 2010. godini i tom prilikom iznijeto je dosta primjedbi na račun izvještaja. Ocijenjen je manjkavi, klubovi i zastupnici pojedinačno tražili su brojne sadržajne dopune, ali i otklanjanje nekih čisto tehničkih propusta. U međuvremenu, FINA je dobila novu upravu, ali izvještaj za 2011. godinu, o kojem eto danas raspravljamo napravljen je po staroj nepromijenjenoj špranci što je donekle i razumljivo, naime nova će uprava svoj prvi izvještaj dati tek za 2012. godinu, ali to znači da će većina primjedbi koje su bile vezane za izvještaj za 2010. godinu najvjerojatnije danas biti ponovljena. Dakle, za početak moram reći da je izvještaj vizualno neatraktivan, šablonski obzirom na to kakve tehničke mogućnosti FINA ima, trebao bi izgledati daleko bolje. Izvještaji sličnih institucija kao što su primjerice HNB ili HABOR primjeri su takvog dobrog izgleda izvještaja o poslovanju. No, izgled nije najvažniji. Što se sadržaja tiče previše je prostora dato viziji, misiji i organizacijskoj strukturi, dakle nekim statičkim podacima koji se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, a premalo procjenama razvojnih perspektiva, te problemima i mogućim rješenjima problema. A problema ima, ima i nerealiziranih projekata od kojih je Vlada imala velika očekivanja, ima primjedbi na upravljanje nekretninama i najam prostora, a pojedini ugovorni odnosu su i predmetom, kako se u izvještaju kaže istražnih radnji nadležnih državnih tijela. I sve to su razlozi zbog kojih Vlada izvještaj o poslovanju FINA-e za 2011. godinu je ocijenila negativno, a klub SDP-a suglasan je sa takvim stavom Vlade. Vratit ću se nakratko na izvještaj za 2010. godinu zato što je on bio svojevrstan izuzetak, budući da je dobio pozitivno mišljenje i tadašnje pozicije i tadašnje opozicije. godinu prije, za godine prije 2010. nisu dobivali podršku kluba SDP-a, tada oporbe uglavnom iz razloga što se kasnilo u restrukturiranju zbog čega je poslovanje FINA-e redom bilo negativno. Provedbom tranzicijske strategije za razdoblje 2009.-2012. eliminirani su uzroci takvog negativnog poslovanja, prekinut je višegodišnji trend negativnog financijskog rezultata i osigurali su se uvjeti za stabilno i pozitivno poslovanje. To se postiglo zbrinjavanjem viška od gotovo 1400 zaposlenih u 2010. godini što je dovelo do visokog jednokratnog troška za otpremnine, ali su istovremeno ukupni rashodi smanjeni za 26%, tako da je poslovna 2010. godina okončana pozitivnim i financijskim rezultatom. Dakle, ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od preko 77 milijuna kuna. Stabilno poslovanje nastavljeno je i u 2011. godini te je ponovno ostvaren pozitivan financijskih rezultat iako za 22% manji od dobiti ostvarene u 2010. Do Do smanjenja zarade došlo je prvenstveno zbog smanjivanja prihoda od osnovne FINA-e djelatnosti, a to je pružanje usluga platnog prometa. Naime, od stupanja na snagu novog Zakona o platnom prometu početkom 2011. FINA više ne može samostalno pružati usluge platnog prometa tako da je bilo potrebno izvršiti … /Govornik se ne razumije./… sa svim poslovnim bankama. Dakle, FINA je postala …/Govornik se ne razumije./… partner bankama i na taj način osigurano je daljnje pružanje usluga platnog prometa u skladu sa izmijenjenim zakonskim uvjetima, a dalje su osigurani prihodi FINA-e s tog naslova, istina sve manji jer je FINA prisiljena smanjivati svoje nakade za platne transakcije koje obavlja za banke dok si eto istovremeno banke mogu priuštiti istu razinu naknada, ili čak i njihovo povećanje. Iz unaprijed rečenog jasno je da je FINA-i potrebna daljnja tržišna prilagodba, supstituiranje starih poslova novima i to su izazovi na koje bi trebala odgovoriti i nova uprava i nova Strategija FINA-e čije je donošenje predviđeno upravo za tekuću 2012. godinu. I obzirom da se nalazimo praktički u posljednjim mjesecima tekuće godine bilo bi jako dobro čuti dokle se stiglo u izradi te strategije. Isto tako je jasno da država kao vlasnica FINA-e mora u svemu tome preko svojih predstavnika u Nadzornom odboru nedvosmisleno pokazati koji je njezin interes i koja su njezina očekivanja od ove agencije. Za sada sudeći po negativnom mišljenju Vlade ta očekivanja nisu ispunjena iz više razloga. Dakle, nisu realizirani neki projekti od državnog interesa poput jedinstvenog registra zaposlenika u javnom sektoru ili projekta HITRO-HR koji po našem mišljenju ne daje očekivane efekte. Međutim, to nije glavni razlog negativnog mišljenja Vlade kao što je rekao kolega Šuker. Vlada naime nije zadovoljna ni sustavom upravljanja nekretninama koje su u FINA-i mnogobrojne i koje su izuzetno vrijedne. S 31.12.2011. sadašnja vrijednost tih nekretnina je bila oko 700 milijuna kuna i upravo zato bi bilo dobro čuti da li u sustavu još uvijek postoji višak kvadrata poslovnog prostora koji nije u funkciji stvaranja dobiti već je naprotiv izvor visokih fiksnih troškova koji opterećuju FINA-ino poslovanje. Isto tako, upitne su i neke poslovne odluke bivše uprave. Primjerice loši plasmani u vrijednosne papire prijašnjih godina, dakle 2006. i 2007. Pa neuspjelo spašavanje 23 milijuna kuna iz Kredo banke u trenutku kad je zbog nezakonitosti u poslovanju HNB oduzeo dozvolu za rad Ta su ogromna sredstva ostala praktički zarobljena u stečajnoj masi i njihova je sudbina neizvjesna, tako smo naime čuli na Odboru za financije i proračun. S druge strane, ima i pozitivnih pomaka. Postignut je i značajan napredak u poslovima prisilne naplate gdje je u početku bilo puno problema i velikog nezadovoljstva među ovršenicima prije svega zbog zakonske podreguliranosti ovog područja. Odgovarajućim izmjenama i dopunama Pravilnika omogućena je jednostavnija i lakša zaštita sredstava izuzetih od ovrhe. Samo u 2011. temeljem naloga FINA-e u bankama je otvoreno preko 127000 posebnih računa ovršenika za uplatu sredstava izuzetih od ovrhe. Isto tako u 2011. FINA je promptnom i kvalitetnom prilagodbom sustava REGOS-a dobro odreagirala na promjenu zakona kojim je omogućeno istupanje dobrovoljnih članova iz drugog mirovinskog stupa i prebacivanja njihovih sredstava u prvi stup, te odlazak u mirovinu samo po mirovinskom osiguranju s naslova s naslova generacijske solidarnosti. Dalje. Stotinjak stručnih radnika FINA-e osposobljeno je za izradu poslovnih planova, elaborata i projekata, za apliciranje u fondove Vrlo značajnu ulogu FINA dobiva i po Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je stupio na snagu upravo početkom ovog mjeseca. Naime, FINA će provoditi postupak predstečajne nagodbe i podnositi prijedlog za otvaranje stečaja. Perspektivni su i poslovi elektroničkog poslovanja, tzv. e-servisi temeljeni na tehnologiji digitalnih certifikata. I FINA je u njima hrvatski lider neprijeporno. Međutim, treba se dobro pripremiti da se ta liderska tržišna pozicija zadrži i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju jer će konkurencija biti izuzetno jaka. Sigurno je da uz spomenute poslove FINA ima perspektivu za još niz drugih poslova. Zbog čega? Pa zbog rasprostranjenosti poslovne mreže i dostupnosti praktički u svakom kutku države što predstavlja referencu nacionalne pokrivenosti. Jedino još Hrvatska pošta ima tako razgranatu mrežu poslovnih jedinica. Dalje zbog velikog znanja, know howua rekla bih i tradicionalnog povjerenje klijenata, zbog profesionalnosti u obavljanju posla, zbog sigurnosnih uvjeta. Međutim, kad govorimo o prednostima FINA-e ne smijemo zaboraviti ni njezine slabosti i prijetnje. Najveća slabost FINA-e koja bi se mogla pokazati značajnim ograničavajućim faktorom daljnjeg napredovanja je struktura zaposlenih. Naime, 2/3 zaposlenih imaju preko 40 godina s tim da je trećina starija od 50 godina. Isto tako, nepovoljna činjenica je da 2/3 zaposlenih ima srednju spremu, odnosno neku od kvalifikacija. Dakle, za daljnje napredovanje FINA-e neophodno je njeno kadrovsko pomlađivanje i stručno ekipiranje. Isto tako, problem je što je dobar dio poslovne mreže, dakle poslovnih jedinica doslovno devastiran kako kadrovski tako i materijalno. U centrali u Zagrebu se zapošljavalo s tim da moram to naglasiti FINA nije bila nikakav izuzetak od zapošljavanja podobnih, tako da je sada u Zagrebu zaposleno tek nešto manje od 60% ukupnog broja zaposlenih u sustavu FINA-e dok je 40% u podružnicama, poslovnicama, ispostavama i izdvojenim šalterima. Za razliku od centrale u lokalnim organizacijskim jedinicama se istovremeno masovno zbrinjavao višak zaposlenih, tako da je danas po podružnicama zaposlena uglavnom srednja stručna sprema koja obavlja poslove srednje i niže složenosti na kojima se na žalost ne može zaraditi. Dakle, radi se puno, a zaradi se malo i vjerojatno veći broj podružnica izvan Zagreba ne posluje pozitivno. Na žalost u ovom izvještaju nema podataka o tome, pa možemo samo nagađati. Dakle, bilo bi jako dobro da u sljedećem izvještaju imamo i podatke o efikasnosti poslovanja po sektorima, organizacijskim dijelovima i konačno po vrstama poslova. Kao što sam rekla lokalni poslovni prostori su prilično devastirani. Jasno je da se zbog loše situacije prijašnjih godina nije moglo ulagati u opremanje prostora, ali sada je sudeći po ostvarenoj dobiti tržišna pozicija FINA-e povoljnija pa bi određene promjene u tom smislu dobro došle. Problem je i zastarjela i nedostatna oprema po organizacijskim jedinicama. Zaposlenici nemaju praktički na čemu i s čime raditi, a stara i nesigurna oprema ima dakako negativan utjecaj na kvalitetu izvršenog posla. Sigurnosni uvjeti koji su prijašnjih godina bili prednost FINA-e u posljednje su vrijeme postali njezina slabost, štoviše rekla bih njezin mekani trbuh. U 2011. godini dogodile su se četiri oružane pljačke i tri provale. Nekada, moram to reći nije bilo osiguranja i nije bilo pljački. Danas se na osiguranje troši ogroman novac, a pljačke su eto sve češće. Sve su ovo dobronamjerne primjedbe. Vjerujem da će biti akceptirane, a isto tako vjerujem da je pred FINA-om daljnja i financijska konsolidacija, a i dobra tržišna perspektiva. Hvala lijepa.

Rasprava u ime kluba Hrvatske narodne stranke započet ću sa rečenicom sa kojom sam u ime kluba završio raspravu o Izvješću za 2010. godinu koja je bila u siječnju kako je kolegica rekla. Ako se ne ispravi način izvješćivanja i ne uvede temeljna analitika financijskog poslovanja o izvješću HANFA-e za 2011. godinu klub Hrvatske narodne stranke neće podržati izvješće. Dakle, neovisno o Vladi Republike Hrvatske za što nismo znali da će ona to ne podržati, mi smo jasno se odredili u jednom tehničkom smislu izvještavanja da nije primjereno da se u ovom Visokom domu dostave ovakva izvješća. Dakle, ovo izvješće je malo korektnije u odnosu na ono iz 2010. godine jer ono iz 2010. je bilo više osebujni promotivni materijal, možda za tržište, a ne za Hrvatski sabor. Međutim, mi i dalje to moram naglasiti nemamo osim poprilično postotaka, ali vrlo neusporedivih i teško za analizirati s obzirom na kompleksnost samog rada FINA-e i svih poslova koje ima nema tabelarnih prikaza, primjera broja zaposlenih s prosječnim ostvarenim redovnim prihodima po zaposlenom, nedostaju pokazatelji poslovanja po sektorima, poslovnih centara, analitika unutar sektora sa prihodima i rashodima kako bi bilo jasno koji sektori, gdje, kako rade, gdje se stagnira, gdje je efikasnije više, manje itd. Uspostavljen je sustav praćenja ključnih pokazatelja uspješnosti komparativne usporedbe poslovnica, ali naravno nemamo izvješća šta, kako, gdje, na koji način to funkcionira što bi jedna financijska, FINA u biti morala imati i mogla imati i morala dostaviti Hrvatskom saboru. I ono šta ni tada, a ni sada nemamo to su komparativni podaci upravljanja imovinom o čemu je govoreno i rečeno, a znamo da je imovina jedan od velikih segmenata kojim upravlja FINA. Dakle, jedan segment izvješća je tehnički, drugi je suštinski dosta Vlada o tome rekla. Kolegica Jelaš isto tako, tako da nema potrebe da ja to sve skupa ponavljam i uzimam vrijeme. Po tom pitanju apsolutno smo suglasni. Ali isto jedna poruka svima koji dostavljaju svoja izvješća u Hrvatski sabor, da osim onog istinski uspješnog poslovanja, racionalnosti i efikasnosti, učinkovitosti što je ključno i što apsolutno tražimo od svih državnih tvrtki bitno je i ovo drugo, a to je način na koji se ta izvješća dostavljaju u Hrvatski sabor. Ona moraju biti onakva kako zaista je primjereno ne samo za FINA-u nego za sve institucije javne odnosno državne tvrtke. Jer prolaz, odnosno ne prolaz izvješća ne mora biti samo vezan za uspješnost nego i za poštivanje onoga što se radi, poštivanje ovog Hrvatskog sabora. Dakle, u ime kluba HNS-a nećemo podržati ovo izvješće. Hvala. Hvala i vama. Ja bih molio u ime predlagatelja predsjednicu Uprave Anđelku Bunetu. Izvolite gospođo Buneta kratko. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Imam potrebu samo dati nadopunu, odnosno odgovore na vaša pitanja. Zahvaljujem na dobronamjernim, da kažem sugestijama za izvješće 2012. da bude potpunije. Shvatila sam i stvarno dobronamjerno za jednu financijsku agenciju izvještaj morao bi biti hajmo reći upotpunjen i nekakvim tim pokazateljima financijskog ekonomičnog poslovanja kako da kažem priliči. Neću se pravdati, tako je kako je i nastojat ćemo to u buduće popraviti. Htjela bih samo reći što se tiče HITRO-HR. HITRO-HR ako se dobro sjećate čak je dobio i neke nagrade kao projekt, jako dobro je radio i došlo je u rujnu 2010. godine do promjene zakonskih propisa. o pravilniku, o načinu upisa u sudski registar kojim je stavljen van snage naputak o elektroničkom osnivanju tvrtke tako da je došlo do hajmo reći administrativnih prepreka da bi se taj posao dalje mogao raditi. Jedan propis je kolidirao sa drugim propisom. Što se tiče odgovora na pitanje što je poduzeto za upravljanje nekretninama zbrinjavanjem ljudi 1400 zaposlenika je otišlo u 2010. godini iz naše mreže. Naravno da se to osjetilo i da je došlo do puno ja bih rekla slobodnog prostora, uspjelo se je doći i postići dogovor sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi koja je diljem Hrvatske u našim poslovnicama za svoje potrebe poslovanja iznajmila 5 i evo ovih dana useljavaju da kažem u prostor. Nadzorni odbor nas je zatražio i analizu upravljanja nekretninama tako da smo to evo pripremili i pokušat ćemo učiniti tu da kažem maksimum koliko mi možemo, naravno. Pitali ste tranzicijska strategija 2009.-2012. je na kraju. Ona je imala za cilj da kažem stabilizirati poslovanje jer je FINA poslovala sa negativnim financijskim rezultatom. Što se toga tiče ona je rekla bih postigla svoj cilj sada se upravo radi na strategiji za naredno razdoblje 2013.-2017 koja je da kažem u završnoj fazi. I ona će biti prezentirana i Nadzornom odboru, a naravno kroz Izvještaj za 2012. i ovaj cijenjeni Dom čut će i vidjet će kako i što mi planiramo dalje jer mi se moramo pozicionirati što bolje prije ulaska Hrvatske u EU jer već sada ima lobista koji nam ja bih rekla pod navodnicima "atakiraju" da nam oduzmu određene poslove. I mi se moramo u tome jako dobro pripremiti. Što se tiče CREDO banke to naravno svi smo upoznati s tim slučajem. Tako je kako je, propos toga u Financijskom izvještaju za 2011. bilo je rezervirano 25% tog iznosa novca zbog neizvjesnosti što će se dogoditi no međutim koliko sam sada upoznata kompletan postupak ide prema stečaju jel', se vodi prema Zakonu o kreditnim institucijama. I to bi onda za FINA-u moglo biti ja bih rekla puno skuplje nego da ide prema onom običnom Zakonu o stečaju jer bi tu mogli gotovo sve naplatiti. Ali to je sad stvar špekulacija, to ne bi dok ne vidimo što će se dogoditi. Govorili ste i o slabostima FINA-e, struktura zaposlenih + starosna dob. Naravno to je veliki problem naš. Kuća je stara u prosjeku 51 godinu. U programu zbrinjavanja otišli su ljudi mahom iz mreže, mahom visoka stručna sprema i FINA je tada ostala bez izuzetno jakog kadra. I to je naš problem s kojim pokušavamo ga sada na neki način bajpasirati dodatnom edukacijom postojećih ljudi. Ima jako puno ljudi koji su voljni još uvijek učiti i doškolovati se i naravno morat ćemo se pomladiti. sada je u tijeku jedan je završio natječaj za 5 ljudi koji će raditi i baviti se centralnim obračunom plaća i za 7 specijalista iz područja informatike. pokušat ćemo, naravno koliko nam bude financijska situacija sve to dozvoljavala jel. Naravno da imamo i zastarjele opreme, naravno da imamo problema, ali kao i svaka kuća tijekom vremena ćemo da kažem ulagati i prema prioritetima koji su već zacrtani i odrađuju se. Evo u ovih 4 mjeseca snimili smo što nam je potrebno a propos ovih poslova što nam je država sada dodijelila i uložili smo nekih 56 milijuna kuna u opremu opremu koja je zastarjela. Sigurnosni uvjeti, tu imamo problema slažem se, ali oni se rješavaju. Nismo gori od drugih, ja bih to tako rekla. Neke stvari ćemo poboljšati i prije ulaska u EU započet ćemo i da kažem certifikaciju prilagodbe sustava informacijskog prema normi 27 tisuća. Dakle, svjesni smo problema, svjesni smo konkurencije i svjesni smo svih svih da kažem naših nedostataka, ali ćemo pokušati ih rješavati maksimalno. To će se vidjeti nadam se i kroz naš Izvještaj za 2012. Hvala vam. Hvala i vama. Zahvaljujem gospođi Buneta. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.